Подлагам на гласуване направеното предложение.

Постъпило е предложение на Евгений Желев, което е оттеглено. Постъпило е предложение на народния представител Лъчезар Иванов. Комисията подкрепя предложението. Постъпило е предложение на народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 10, който става § 11. „§ 11. Член 23 се изменя така: „Чл. 23. (1) Многопрофилна болница е лечебно заведение, което има отделения или клиники най-малко по две медицински специалности. (2) Специализирана болница е лечебно заведение, което има отделения или клиники по една медицинска или дентална специалност. (3) В специализирана болница могат да се откриват структури и по специалности с преобладаваща хирургична, терапевтична, клинико-диагностична или друга насоченост и по анестезиология и интензивно лечение, осигуряващи осъществяването на специалността,

Гласували 111 народни представители: за 22, против 84, въздържали се 5. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за създаване на § 47а, който става § 55, съгласно доклада.

По § 11 е постъпило предложение от народните представители Адемов и Сахлин. Предложението е оттеглено. Постъпило е предложение от народния представител Ваньо Шарков, направено по реда

с помощта на друг персонал извършват следните дейности: 1. спешна психиатрична помощ; 2. диагностика и лечение на лица с психични разстройства; 3. периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; 4. психотерапия и психо-социална рехабилитация; 5. психиатрична и психологична експертна дейност; 6. създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; 7. промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; 8. информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве; 9. научноизследователска дейност в областта на психичното здраве. (2) Лечебната дейност в центъра за психично здраве се ръководи от лекар с призната специалност по психиатрия и с квалификация по здравен мениджмънт. (3) Центърът за психично здраве състои от следните звена: приемно-диагностични; за спешна и мобилна психиатрична помощ; за активно лечение на лица с тежки психични разстройства, които могат да са специализирани по пол, възраст, профил на заболяването или друг признак; рехабилитационни и (4) Към центъра за психично здраве могат да се откриват легла за диагностичен и лечебен престой. (5) Центърът за психично здраве може да предоставя социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане. (6) Устройството, дейността и вътрешният ред на центъра за психично здраве се уреждат с правилник,

Постъпило е предложение от народния представител Лъчезар Иванов, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народния представител Ваньо Шарков. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 11а, който става § 13, със следната редакция: „§ 13. Създават се чл. 26а и 26б: „Чл. 26а. (1) Център за кожно-венерически заболявания е лечебно заведение, в което лекари с помощта на друг персонал извършват следните дейности: 1. диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания; 2. периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булозни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); 3. диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции; 4. периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности; 5. експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; 6. промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания; 7. информиране на обществеността по проблемите на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; научно-изследователска дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания. (2) Лечебната дейност в центъра за кожно-венерически заболявания се ръководи от лекар с призната специалност по кожни и венерически болести и с квалификация по здравен мениджмънт. (3) Центърът за кожно-венерически заболявания се състои от специализирани диагностично-консултативни кабинети звена. (4) Към центъра за кожно-венерически заболявания могат да се откриват до 10 легла за диагностичен и лечебен престой. (5) Устройството, дейността и вътрешният ред на центъра за кожно-венерически заболявания се уреждат с правилник, утвърден от ръководителя по ал. 2. Чл. 26б. (1) Комплексен онкологичен център е лечебно заведение, в което лекари с помощта на друг персонал извършват следните дейности: 1. активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; 2. периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; 3. регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; 4. създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър; 5. промоция и превенция на онкологичните заболявания; 6. информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания; 7. експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология; 8. научноизследователска дейност в областта на онкологията; 9. провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология; 10. реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; 11. осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; 12. извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания. (2) Лечебната дейност в комплексния онкологичен център се ръководи от лекар с призната специалност по онкология или медицинска онкология и с квалификация по здравен мениджмънт. (3) Комплексният онкологичен център има следната структура: 1. диагностично-консултативен блок, който се състои от специализирани диагностично-консултативни кабинети, лаборатории и отделения без легла по образна диагностика, патоанатомия и нуклеарна медицина; 2. стационарен блок, който се състои от отделения, съответстващи на основните методи от комплексното лечение - медицинска онкология, лъчелечение, онкологична хирургия; 3. звено за регистрация и профилактика на онкологичните заболявания; 4. аптека за задоволяване на собствените си нужди. (4) В комплексния онкологичен център могат да се откриват легла за долекуване, продължително продължително лечение, рехабилитация и палиативни грижи. (5) Комплексният онкологичен център може да предоставя социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане. (6) Устройството, дейността и вътрешният ред на комплексния онкологичен център се уреждат с правилник, утвърден от ръководителя по ал. 2.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

Моля, гласувайте. Гласували 110 народни представители: за 91, против 15, въздържали се 4. Предложението е прието.

комисията не подкрепя. Гласували 89 народни представители: за 26, против 21, въздържали се 42. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване текста на вносителя по § 13, който става § 15 съгласно доклада и който се подкрепя от комисията.

В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думата „диспансерите” се заменя с „центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове”. 2. Създават се ал. 3-7: „(3) За изработване на областната здравна карта министърът на здравеопазването назначава комисия, която включва областния управител, един представител на регионалния център по здравеопазване, един представител на регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, двама представители на районната здравноосигурителна каса, по един представител на районната колегия на Българския лекарски съюз, районната колегия на Българския зъболекарски съюз и регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, един представител на представителните организации за защита правата на пациентите и двама представители на общините в съответната област. (4) Представителите на общините по ал. 3 се определят по реда на чл. 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Представителите на представителните организации за защита правата на пациентите се избират и освобождават от организациите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето. (5) За всяка област картата обхваща общините съгласно списъка по чл. 6, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване. (6) При изработването на областните здравни карти комисията по ал. 3 е длъжна да съобрази достъпа до медицинско обслужване на населението, живеещо в труднодостъпните и отдалечените райони. комисия представя на министъра на здравеопазването изготвената областна здравна карта и цялата първична информация, използвана за създаването й, както и предложения за преструктуриране на лечебните заведения за болнична помощ.” Благодаря Ви, господин председател. Госпожо министър, колеги, правя процедурно предложение в ал. 3 в окончателната редакция на комисията, думите „и двама представители” да се заменят с думите „и по един представител на общините в съответната област”. Става въпрос за тези комисии, които изготвят областната здравна карта и които назначава министърът.

в тази комисия да участват само двама. Първо, от тези десет общини кои ще са двете общини и по какъв начин ще бъдат избрани техните представители, а не казваме как ще бъдат избрани. Но от коя община ще бъдат тези представители? Затова правя процедурно предложение от всяка община, за по-голяма прозрачност за решенията, които ще се взимат в тази комисия, предложенията, които се правят, за да бъдат сведени до съответната община, да има поне по един представител от всяка община. Защото сега в области, в които има по десет общини, тук сме казали само „двама представители”. Как тези десет общини ще изберат от кои от двете общини да има представител в тази комисия? Затова предлагам „по един представител от всяка община”.

в тия междуобщински съвети и/или комисии, както и техните компетенции, когато общините са постигнали това съгласие. Аз предполагам, че всички общини ще постигнат съгласие при изработването на ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Както знаете, и до момента в многопрофилните болници, които се намират в областните центрове, всички общини участват в капитала на многопрофилната болница, както и държавата. Не, не ги лишаваме. Така или иначе те имат представител, който е излъчен от тях. Освен това, това е един работен орган, който ще следи само дали отговарят на стандартите, дали разполагат с необходимата апаратура, дали имат необходимия брой специалисти и дали ще осигурят 24-часов прием на населението. Това ще правят областните комисии по здравеопазване.

Колеги, госпожо Атанасова! Няма никакъв проблем да участва по един представител на всяка община. Първо, защото ако тези десет или повече общини не могат да изберат кои две общини ще изпратят свои представители в тази комисия, кажете ми – тази комисия ще бъде ли легитимна? Всеки един административен съд ще отмени всяко едно решение на тази комисия. Защото от десетте общини в една област кой ще каже от кои две общини ще бъдат избрани представители?! За ваше улеснение, за да не спъваме процедурата, предлагам – по един представител от всяка община. Не можете ли да разберете това нещо? Толкова е просто – всяка една община да бъде представена в тази комисия. Какъв е проблемът не мога да разбера?! Как от десет общини в област Пловдив например

Уважаеми колеги, аз подкрепям предложението, което беше направено от колегата Адемов. Искам да задам следния въпрос: защо по отношение на състава на комисиите, които се занимават с изработването на областните здравни карти, се приемат толкова драстични промени в сравнение със сега съществуващия ред? Кое налага да бъде ограничено представителството на общините и да бъде разширено представителството на държавната власт? власт? Забележете, кои участват в тези комисии! Областният управител – представител на държавата; представителят на РЦЗ – представител на държавата; представителят на Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – да предположим, че до тогава те ще се слеят, така че тук става един; двама представители на Здравноосигурителната каса; по един представител на съсловните организации; и само двама представители на общините от съответната област. Вижте, тук не се държи сметка изобщо за това колко голяма е областта, колко общини има в нея и колко например са общинските болници. Включително и това, което каза председателят на комисията, е аргумент в подкрепа на моето становище, независимо от представителството на общините в многопрофилните болници. В част от случаите това по никакъв начин не отменя интереса на представител на общините да участва в комисията, която определя изработването на областната здравна карта. Естествено е, че общините имат различни интереси, включително по отношение на това как ще бъде осигурен достъпът до медицинска помощ и е нормално представител на всяка община да бъде включен в тази комисия, за да може в крайна сметка нейният акт да бъде легитимен и да не бъде оспорван от населението. Аз лично не разбирам защо правите тази промяна и защо създавате допълнителни трудности по изработването и приемането на тези карти. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Бих искала да обясня защо се налага тази промяна. Смисълът на здравната карта, която ние сега приемаме, за разлика от досега утвърждаваните здравни карти, е, че тя е задължителна, а не препоръчителна и че финансирането на лечебните заведения, които фигурират в тази здравна карта, ще бъде задължително от Националната здравноосигурителна каса. В този смисъл органът, който ще определи местните здравни карти, областните здравни карти, ще направи това на базата на обективни критерии за потребностите от първична спешна и специализирана медицинска ... (Реплика от народния представител Затова смятам, че тази комисия ще трябва именно след отчитане на тези потребности да извърши одобрението на тези карти. В никакъв случай потребностите в общините не могат да се определят от самите общини, защото те са елемент на медицинската статистика и на конкретните конкретните изисквания за наличие на брой специалисти на определен брой население. Всички тези медицински изисквания ги знаем и те са предварително формулирани от тези комисии като е разработен здравно-демографски анализ на съответните области. Тази комисия е един оперативен орган. Вярвам, че общините в даден регион ще могат да се споразумеят помежду си и да защитават интересите, още повече, че областният управител не може да не се погрижи за интересите на населението в областта, която защитава. В никакъв случай тук не може да става дума за лобистки търсения на интереси – любимият ви термин, а става въпрос за обективни покрития на потребностите на населението от медицинска помощ в даден регион. Господин председател, госпожо министър, колеги! Доктор Дариткова, всичко това, което казахте е вярно, и аз го споделям. Само че аз задавам въпроса по друг начин: от тези 10 или 15, или в Пловдив разбрах, че са 17 общини, как ще бъдат определени двамата представители от двете общини, от които ще има представител? Разберете, че този текст е неработещ! Този текст няма как да заработи и ще ви създаде проблеми. Аз искам да улесня дейността на тази комисия. В крайна сметка министърът е този, който решава въпроса. Как от всички тези общини ще изберете двете, от които да изпратите представител? Има един обективен критерий – ще може ли тук да се намесят юристите, защото обективният критерий за улеснение – нещо, което споделих преди малко с госпожа Фидосова ... Обективният критерий е поне да влязат представители от общините, от които има лечебни заведения за болнична помощ.

Това, което казахте за задължителния характер на областните здравни карти, е още един аргумент в подкрепа на това, че те наистина трябва да бъдат изработени при постигането на един консенсус от живеещите в съответната област. Нормално е да има представител на всички общини или поне на тези, в които има заведения за болнична помощ. Тук не става дума за никакъв лобизъм, този термин ще употребя малко по-късно, по повод на други текстове от този законопроект, които наистина предполагат лобистки действия. В случая става дума за една адекватна защита на интересите на живеещите в една община от техния представител. Ето, сега питам на съседната на моята област – Благоевградска област, в която има 14 общини, и в няколко от тях има болнични заведения: как ще се определят тези двама представители? Освен това искам да ви напомня, че задължително условие за получаване на тези пари, за които министър Борисова говори, а именно парите по програмите за регионално развитие на болници, изискват здравна карта, която след като веднъж бъде изработена и стане основа включително и на тези финансирания, след това не може да бъде променяна. атаки по отношение на това кои са органите, които са изработили областните карти – съставна част на националната карта, тяхната легитимност и всякакви корекции в тези областни здравни карти, наистина няма да могат да бъдат възможни, без това да постави изобщо под заплаха европейското финансиране.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

и да се гарантира решението на предложението на държавата, с други думи – на министъра. Хубаво, лошо – това е замисълът! Лошото е, че по този начин се блокира създаването на тази комисия. Блокира се, защото не е оказан редът, по който ще се избират тези двама представители. Нали си представяте какво ще се случи?

област Пловдив. Доктор Адемов, там са 17 общини, от които половината имат многопрофилни болници. Как ще се споразумеят, ако става реч всеки да защитава интересите на своята община? Тук не бива да идва реч за това, тук тези двама представители би следвало да гарантират, че се прави това обективно, като гаранти на общините, че се прави обективно. Нормално би било да допълните този текст, че при непостигане на съгласие това се прави от областния управител – посочва се кои две общини

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Струва ми се, че има логика в предложението на колегата Адемов, освен ако няма някаква друга логика, която ние не знаем – които не сме в Здравната комисия. Ще кажа защо. Защото, наистина е подпроблем – защо само от две общини в една област ще бъдат представени при оформяне на предложенията? Наистина ще има спор: защо точно тези общини? Има болници, които обслужват по няколко общини и в повечето случаи са такива. Ами, ако отидат представители от общините само на територията на едната болница, а не дойдат въобще представители на общините от другаде, където се намират болници. Това неминуемо ще създаде проблеми. Казвам, че ще създаде проблеми и след това, каквото и решение да се вземе. Защото ще отвори едни местни войни. Защо – едни са отишли, защо – други не отишли? Ще се вкарат и политически елементи. Аз споделих с колегите си: мен ме занимават например с проблема с болницата на Нови пазар и аз съм поела ангажимент да задам въпрос. Защо точно Новопазарската болница може да й се случи нещо, а на друга болница да не й се случи, която пак е на територията на Шуменска област? Давам примера, защото има още много такива примери, които могат да се дадат. Освен това, редът, който е посочен в следващата алинея – ал. 4, че представителите на общините по ал. 3 се определят по реда на чл. 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Консултирах се с колегата Татарски, който е председател на Комисията по местно самоуправление в парламента – това е редът, по който общинските съвети изпращат своя представител, тоест законът не е уредил редът, по който ще бъдат излъчени дори и тези двамата. Затова има логика в предложението на колегата Адемов. Още повече, че това са препоръчителни решения, които ще взима комисията. В крайна сметка, окончателното решение е в ръцете на министъра. Защо да създаваме проблем? И без това има напрежение. Всяка община се чувства задължена да застане, да отстоява позиции, което е нормално. Всички знаем в случаи, в които има тежки решения да се вземат, как се разпалват местни страсти. Аз дори си помислих – какво се случва в област Кюстендил? Госпожо Манолова, извинявайте, че към вашия район ще дам пример, но знам отношенията между Кюстендил и Дупница. Представете си, че дойдат само от едната част от общините, а от другата – няма. няма. Не си представям после как ще им се обясни. По-добре да участват в дискусията. В този смисъл аз подкрепям предложението на господин Адемов. Моля ви да кажете, ако има някакъв друг ред, някаква друга причина това да се направи, защото остава остава нещо, което буди подозрението, че ще се разпалят местни битки, които няма смисъл да ги подклаждаме през парламентарни решения.

Вариантите всъщност са два. Може би, трябва да имате предвид и другото предложение, което правя, а именно да участват в тази комисия общините, в които имат болнични лечебни заведения

Това, което се предлага в закона е, за да има оперативност в решенията. Защото в противен случай ще станат невъобразими говорилни. Вие представяте ли си 17 общини плюс тези 10, които са по закон – 27 души, каква говорилня ще бъде и как ще се стигне до решение? Трябва да ви кажа, че при обиколките, които правех, канех много широк кръг от хора. Канех стара комисия по стария закон, нова комисия – по новия закон, отварях и към депутати от други партии да дойдат, идваха и други Имаше сбирки по 50-60 души на някои места, не се дишаше вътре. Аз го правех умишлено, защото исках да стане достояние на повече хора това, което ще правим. Но, не мога да си представя, този сбор от хора да вземе оперативно решение. В такъв аспект ние сме го направили: за оперативност в работата. От друга страна, не мога да не се съглася и с направените предложения тук, от тримата уважаеми колеги, че всяка болница трябва да има, но болнично лечебно заведение, болнично, моля! В никакъв случай не всеки медицински център, ми че те ще дойдат и джипитата, те ще дойдат и бързите помощи. Вие представяте ли си какво ще стане! Ние трябва да събираме по едно читалище хора. В такъв В такъв случай би се блокирала тотално работата. Така че: казвам и „да”, казвам и „не”. Няма да е оперативно, ако се съгласим. Това вие трябва да го имате предвид! Няма да е оперативно! Ще бъде говорилня! Невероятна! Освен това, в една област ще има 17 представители, в друга област ще има 5 представители, а в трета ще има 10. По този начин ще има една променлива величина в броя на тези комисии. И смятам, че ще излезем извън правилата на играта. Все пак аз тук чух, че става дума за избор на двама представители по чл. 61, където всичко е регламентирано. Все пак това е нещо отиграно, нещо, което е в закона.

залата ще реши точно кой текст ще подкрепи, но аз бих задала един въпрос към господин Адемов и госпожа Манолова. Ако запишем „лечебно заведение за болнична помощ” трябва да уточним и само тези, които са учредени от общини или от държавата. Защото, ако има частни лечебни заведения чии представители ще поканим в тази комисия, господин Адемов? Може би трябва да се редактира текстът, да стане по-ясен, затова ще направя и процедурно предложение да продължим натам и след няколко параграфа да бъде уточнен текстът и да го гласуваме.

и да се продължи с гласуването на останалата част на законопроекта. Гласували

2. Създават се нови т. 5 и 6 със следното съдържание: „5. географската, инфраструктурната, демографската, социалната и здравната характеристика на областите в страната; 6. потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ.”

географска, инфраструктурна, демографска, социална и здравна характеристика, които не отговарят на изискванията на ал. 1, се финансират целево от Министерството на здравеопазването при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването.” Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1. Комисията не подкрепя предложението по т. 2 и 3. Постъпило е предложение от народните представители Дариткова и Атанасова:

2. потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ; 3. съответствие на дейността на лечебното заведение с утвърдените по реда на чл. 6, ал. 1 медицински стандарти; стандарти; 4. осигуреност на лечебното заведение за болнична помощ с медицински специалисти на основен трудов договор; 5. наличие на нормативно определената и технически изправна медицинска апаратура в лечебното заведение; 6. възможност за осигуряване на 24-часов прием на пациенти;” Комисията не подкрепя предложението по ал. 1, т. 1-6. Предложението по ал. 1 т. 7 е оттеглено. Постъпило е предложение от народния представител Лъчезар Иванов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Постъпило е предложение от народния представител Лъчезар Иванов, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 15, който става § 17: „§ 17. § 17: „§ 17. Член 30 се изменя така: „Чл. 30. (1) Областните здравни карти се създават след оценка на съответствието на лечебните заведения с изискванията по чл. 19, ал. 2 и 3. (2) Лечебните заведения за болнична помощ се финансират със средства от републиканския бюджет

Аз бих искала да насоча вашето внимание към нашето предложение по т. 2. То е в съответствие с предложението на т. 6 от предложението на на д-р Желев, госпожа Манолова и господин Стоилов. В областните здравни карти да се извърши оценка не само на лечебните заведения за болнична помощ, което се визира в окончателния текст на чл. 30, така приет от комисията, а да се отразят и потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична помощ. Предлагам в окончателния текст на чл. 30 това да се запише, защото областните здравни карти трябва да отразяват здравеопазването в един регион в неговата цялост, с всичките нива на медицинското обслужване. Затова ви моля, при гласуването, господин председателю, да подложите на отделно гласуване нашето предложение по т. 2, като

Като в чл. 30 впоследствие тя стане със следната редакция: „Чл. 30. (1) Областните здравни карти се създават след оценка: 1. на потребностите на лечебните заведения; 2. след съответствието на лечебните заведения с изискванията на чл. 19, ал. 2 и 3.” Аз ще подложа вашето предложение на гласуване както сте го направили. Ако то се възприеме, тогава председателят на комисията ще ни предложи редакция. Точно така, първо ще гласуваме предложението, а след това, ако се приеме Вие ще кажете точно. Спокойно, госпожо Манолова, уточнявах, за да знам какво ще подложим на гласуваме. Искате думата или реплика? Думата. Заповядайте.

Радвам се, че с д-р Дариткова сме на едно мнение поне по този въпрос и сме направили всъщност еднакви предложения. Надявам се, че няма да стигнем до парадокса да гласувате направеното от нея предложение „за”, а направеното от Коалиция за България – „против”. Искам да ви обърна внимание на една друга част от предложението, което сме направили с колегите Желев и Стоилов и което се намира и в нейното предложение, а именно, че при създаването на областните здравни карти да се вземат предвид географската, инфраструктурната, демографската, социалната и здравната характеристика на областите в страната. Според мен това е необходимият минимум от характеристики, които трябва да се имат предвид плюс това, което предлага и д-р Дариткова да се гласува, а именно потребностите от спешна първична и специализирана извънболнична и болнична помощ. Ще дам отново пример за област Кюстендил. Предполагам, че подобна е ситуацията с всяка една от областите, а именно ситуацията с община Бобов дол, която макар и неголяма по население, има сериозни промишлени предприятия. Там работят над 6 хил. работници, заети във въгледобива и в производството на ел. енергия. Това би трябвало да се отрази в крайна сметка при изработването на областната Здравна карта и е нормално тези критерии да фигурират тук.

има две подточки 5 и 6. Точка 6 е т. 2 от предложението на Даниела Дариткова. Те са идентични.

Моля Ви, госпожо председател, аз разбирам, че има хора, които не се интересуват от дебата и може би това е нормално в 18,15 ч.

Има ли други желаещи народни представители за изказвания? Няма. Сега ще започнем да гласуваме по реда на предложенията. Първото предложение, което подлагам на гласуване, е на народните представители Хасан Адемов и Нигяр Сахлим. Оттегляте го, тоест него не го гласуваме. Следват предложенията на народните представители Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов. ще подложа на разделно гласуване, така както пожела госпожа Манолова: Първо, подлагам на гласуване неприетата т. 2

в т. 6. Поставям на гласуване предложението на същите народни представители за създаването на нова т. 3, което е нов текст на ал. 4, неподкрепено от комисията - за създаване

4. Не се приема това предложение. Преминаваме към следващото предложение на народните представители Даниела Дариткова и Десислава Атанасова. Госпожо Атанасова, тъй като има припокриване с това, което сте предложили и това, което вече е гласувала залата, аз няма да подложа на гласуване вашето предложение, тъй като то вече е прието с предишното гласуване.

потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ;” в основния текст, който ще подложа на гласуване.

предложението на комисията с редакцията, която ни предлага комисията и с приетото допълнение на § 15, който става § 17. Гласували

Параграф 16. Предложение от народните представители Даниела Дариткова и Десислава Атанасова. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. предложението. Госпожо председател и уважаеми колеги, съгласно внесения Допълнителен доклад към Доклада за второ гласуване, има постъпило предложение от народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 73 Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 18: „§ 18.

вида, броя, дейността и разпределението на лечебните заведения по отделните нива на медицинското обслужване в областта, без тези по чл. 32, ал. 2; 3. необходимия минимален брой на лекарите и лекарите по дентална медицина в извънболничната помощ по специалности; 4. минималния и максималния брой легла за активно лечение (терапевтични, хирургични, педиатрични, акушеро-гинекологични и легла за интензивно лечение) и за долекуване и продължително лечение; 5. лечебните заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса задължително сключва ежегодно договори по смисъла на Закона за здравното осигуряване. (2) Разпределението на броя на леглата по ал. 1, т. 4 се определя съобразно броя на населението в областта по ред, определен в методика, утвърдена от

Ще се опитам да бъда кратка и да ви обърна вниманието върху един от конкретните елементи на областните здравни карти, за който твърдя, че е текст с тежко корупционно съдържание. А именно обстоятелството, че задължителен характер в областните здравни карти има оценката за минималния и максималния брой легла за активно лечение и за долекуване и продължително лечение, което означава, че съставът на комисията, по която все още няма окончателно решение на парламента, ще определи максималния брой болнични легла, които ще има в съответната област по специалности, ще ги разпредели по общини и – забележете – по болнични заведения. ал. 2 казвате, че методиката, по която ще се прави това разпределение, ще се изготвя от министъра на здравеопазването, но няма и следа от от посочването на каквито и да било обективни критерии, които ще помогнат на министъра да вземе това решение. Уважаеми колеги от Кюстендилски избирателен район, понеже виждам вашето веселие по темата, искам да ви питам как ще обясним ние на нашите избиратели как се взема решение по това в една от Дупнишките болници да има 70 легла, а в тази в Кюстендил – 50, например? Как ще го обясним, като това няма обективна база в закона? И подобни примери, повярвайте ми, ще има във всяка област с всяка областна здравна карта. И как тези легла ще се разделят между частната болница в Дупница и между общинската болница? И как това ще се случи в други по-големи градове, в които има няколко болници? Съгласете се, че не можем да оставим на министъра да изготвя една методика, вместо да са посочени критериите, базата, върху която тя трябва да стъпи с тази методика. Такъв е по принцип законодателният процес – тогава, когато се оставя нещо на оперативна преценка на министъра, критериите да са тук. Иначе ще ви кажа тук какви аргументи ще надделяват при определяне на броя на леглата по общини и по болници. И това със сигурност няма да са обективни, а ще бъдат корупционни елементи, неясни елементи. Едва се преборихме при предното обсъждане на този закон и на Закона за здравното осигуряване да не се дава на субективната преценка на шефа на регионалната здравна каса да определя клиничните пътеки, с които трябва да борави всяка болница. Между другото, текстовете впоследствие бяха атакувани пред административните съдилища и там, където бяха атакувани, бяха отменени. А сега тук създаваме този прецедент с корупционен привкус. Искам да ви кажа, че от това как ще вземем това решение сега тук ще зависи едно друго решение. Вчера в парламента постъпи едно предложение за промени в Закона за здравето. Там, в Преходните разпоредби се предлагат други изменения в Закона за лечебните заведения. Да, забележете, ние в момента обсъждаме Закона за лечебните заведения на второ четене, а Министерският съвет вече е внесъл нови предложения за изменения в този закон. Тук оставям абракадабрата по кой закон ще се правят тези изменения – по действащия към момента на внасянето на онзи законопроект или по този. Но там, забележете, се дава възможност на министъра на здравеопазването еднолично да решава кои нови болници да бъдат регистрирани – еднолично и субективно. Тоест подходът, който въвеждаме тук, се мултиплицира в последващи решения, които дават дават възможност на едно лице да взема такива решения. Аз съм убедена, че госпожа Борисова ще е първият човек, който ще възрази срещу един такъв подход, защото не вярвам тя да иска върху нейните плещи да легне такава отговорност без всякакви обективни критерии.

тъй като колежката от Кюстендилския избирателен район госпожа Мая Манолова поиска такъв отговор. Първо, искам да изкажа удовлетворението си от от посещението на министъра на здравеопазването в Кюстендил и проведената среща и обсъждане на предстоящата областна здравна карта. Това, което трябва да кажа, е, че на срещата не присъства госпожа Манолова. На тази среща бяха изнесени в проценти, в брой легла, в брой лекари, брой специалисти всички данни за всички здравни заведения. Процент на намалението, което се предвижда за всички отделения, не засяга реално заетите легла. Даже се оставя резерв във всички здравни заведения, така че там могат да бъдат удовлетворени нуждите на всички жители от областта. Аз призовавам за повече прагматичност при изказванията, защото не е добре да се изговарят неща, които не отговарят на истината. ръководители на здравните заведения в Кюстендилска област останаха удовлетворени от срещата, включително и във вече станалата известна

Уважаема госпожо председател, уважаема проф. Борисова, уважаеми колеги! Аз мисля, че сме се събрали да обсъждаме един закон, който касае цялостното здравеопазване в България, а не да решаваме един конкретен проблем на област Кюстендил, община Кюстендил, община Дупница и т.н. Има петъчен парламентарен контрол. Вие, госпожо Манолова, можете да зададе Вашите въпроси, касаещи общинската болница в Кюстендил, общинската болница в Дупница и т.н. Защото Защото всички 27 области, ако започнат в момента да разглеждат колко легла трябва да има в една болница, няма да ни стигнат сигурно и две седмици. Така че всички тези конкретни случаи ги задавайте в парламентарния контрол и да вървим по закона.

Уважаеми колеги, убедена съм, че такива отговори, каквито ние от Кюстендилска област даваме на хората, които са ни избрали, и на болниците, ще давате и вие. Така че ситуацията в Кюстендилска област е същата, като във всяка една друга област. Просто там ще трябва да се отговори освен на въпроса как е определен този максимален брой легла, как са разпределени между общини и как са разпределени за всяка една от болниците. Колеги, това е и ваш проблем, не е само на Кюстендил. И ако госпожа Борисова беше поканила и депутатите от опозицията, когато е обсъждала този въпрос в Кюстендил, сигурно и аз щях да присъствам на тази среща. А сега просто мога да Ви кажа, господин Михов, че Вие сте били там, но или там нещо друго сте говорил, или не сте разбрали, защото се намаляват леглата във всяка една от болниците в областта, а болницата в Бобов дол се намалява на болничка с 10 легла и 48-часов прием. В момента, за справка,0 там има пет отделения и там работят 21 лекари, за в бъдеще ще работят само три. И целият Бобов дол е настръхнал от този факт. Аз не разбирам кое ви радва в подхода. Хубаво, че са събрани хора от областта или по-точно тези, които представляват мнозинството, но в крайна сметка, за да имат легитимност тези решения, трябва да е ясно на базата на какви обективни критерии се вземат. Ето това го няма. За да може утре вие да обясните в Бобов дол защо тази болничка реално се закрива,

„Бобов дол” към днешна дата има 70 легла, 35% използваемост. Имайте предвид, че ние трябва да имаме между 80 и 90. С други думи, тя извършва една трета от необходимата дейност, която трябва да извършва. (Реплика от народния двама хирурзи, двама ортопеди и двама от специалистите са над 60-годишна възраст. Използваемост на леглата – 35%.

Разделено на 12 месеца, той извършва по 5 операции на месец. Разделено на четири седмици, един хирург извършва една операция на седмица, което означава, че той е деквалифициран, тъй като не тренира. Вътрешното отделение в момента има 20 легла, 5 лекари. За сведение, всички лекари в тази болница на брой са 11! Всичко 11, от които трима... Манолова.) Моля ви се! В хирургията има четири. Във вътрешното отделение има пет. В детското отделение има трима, единият е над 60-годишна възраст. В неврологията има един и по закон не може да има отделение по неврология. Това са. лекари, от които трима или четирима са над 60-годишна възраст. Всичко това са мои лични записки и аз знам във всяка болница в България какви отделения има, какви лекари, на каква възраст, с кои клинични пътеки работят, каква е използваемостта, колко са леглата и колко трябва да се променят. Това е наука, госпожо Манолова. Това е наука, медицинска наука! Това не е моя субективна оценка. Медицинска наука е това – тя определя при определена използваемост колко легла трябва да има. Що се отнася до максимален и минимален брой легла. Първо, защо една държава трябва да има минимален брой легла? За да осигури на населението си да не се увеличава смъртността, заболеваемостта и болестността. Ние не трябва да паднем под минималния брой легла това е задължително. Във всичките си здравни карти сме го имали досега – и в четирите. Сега за първи път имаме максимален брой легла, така както има в целия свят. Целият цивилизован свят си определя максимален брой легла. Знаете ли защо, госпожо Манолова? За да си пази Здравната каса! Здравната каса има определен ресурс и този ресурс е достатъчен примерно за хикс легла, да кажем, че са хиляда,

Госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, госпожо министър! Аз правя процедурно предложение в т. 4 да отпадне максималният брой легла. Знам, че вие няма да приемете това предложение. Уважаеми колеги, вие сте дясна партия. С този текст отричате каквато и да е конкуренция! Налагайки максимален брой легла, означава, че вие централизирате, регулирате, изключвате каквато и да е конкуренция между лечебните заведения. Какво означава да има максимален брой легла? Ами, уважаеми колеги, обърнете се към Закона за здравното осигуряване и прочетете какво финансира Здравната каса! Парите на всички данъкоплатци в България финансират лечебната дейност, а не финансират нито структури, нито легла! Легла и структури се финансираха по времето на социализъма, както би казала госпожа Мая Манолова. Сега, Сега, в момента се финансира дейност! Ако има дейност, ако тази дейност отговаря на критерии и стандарти, ако тази дейност е харесвана от Негово Величество Пациента, той отива и получава финансиране от Здравната каса! За какъв максимален брой става въпрос, уважаеми дами и господа? Наложете максималния брой и ликвидирайте конкуренцията в здравеопазването в България. ПРЕСЕДАТЕЛ Реплика ли имате, госпожо Манолова? Вие се изказахте в посока като господин Адемов. Как ще го репликирате?

абсолютно връща командно-административния подход и дейността на Касата става абсолютно излишна! Ако таванът ще се определи от максималния брой легла и се определи в коя болница точно колко ще бъдат позиционирани като бройка, в крайна сметка от Касата няма никакъв смисъл! Направете един отдел към Здравното министерство от трима души – чиновници, счетоводители, икономисти, които да насочват парите за тези легла в съответните отделения. Конкуренцията в този сектор се осъществява именно и чрез дейността на Касата, която в условията на конкурентна битка между различните лечебни заведения предоставя съответните пари по клинични пътеки на едно или друго заведение. По този начин, като определите максималния брой легла и при неясни критерии определите в кои болници ще бъдат тези легла, вие освен че тотално убивате конкуренцията, предоставяте тази субективна преценка на един орган без правила и без критерии! И създавате колосални условия за корупция! Как ще преценя аз в коя болница да дам този максимален брой легла? Като ги дам веднъж, заковавам изобщо интереса на другите болници да се борят

Втора реплика има ли? Няма. Господин Адемов, искате ли дуплика? Това не беше реплика, но... Други желаещи за изказвания? Заповядайте.

какво се изчислява върху тези легла? Когато казваме „минимален брой легла”, ние казваме колко легла ще са ни необходими, за да обезпечат българското население с болнична помощ. Когато казваме „максимален брой легла”, ние казваме, че върху тези легла ще изчислим потребностите от финансов ресурс, който също ще обезпечи населението с необходимата болнична помощ. Така че да кажем на българите, че с парите, които ние събираме от тях, те ще получат достатъчно и адекватно лечение. За да можем да знаем колко пари са необходими, трябва да знаем колко легла ще обслужват българското население при максимална натовареност, защото върху леглата има оборот. Върху този оборот можем да изчислим колко болни ще минат, така че да не остане нито един болен в България, без да бъде обслужен. С леглата ние определяме потребностите от финансов ресурс, което не можем да го запишем вътре в закона. Има една друга наука, която се казва „Икономика на здравеопазването”, и тя третира тази материя. Затова по-надолу ние сме казали, че по ред и методика от министъра на здравеопазването се определя разпределението на леглата и как ще стане това нещо. Разбирам, че има леко неразбиране по отношение на това как ще се разпределят леглата при изпълнителите. Моето лично мнение е, че ние няма да ограничим изпълнителите за болнична помощ, тоест леглата няма да са онзи инструмент, който ще ограничи изпълнителите, за да попречим именно на това, което вие казвате, да няма конкуренция. Ние искаме да изчислим финансовия ресурс, така че когато Касата започне да плаща, тя да може да плати достатъчно и тези изпълнители, които отговарят на условията: медицинските стандарти, оборудване, 24-часова спешност, да могат да получат адекватно заплащане. Колко болници смятате, че ще могат да отговорят на тези критерии и стандарти, които сега ясно ги регламентираме? Затова министър Борисова обикаля страната в момента – не, за да направи здравната карта, а да направи първия прочит. Първият прочит, за да видим какви лечебни заведения, след като въвеждаме тези мерки, ще могат да останат на пазара на медицинските услуги, така че не да бъдат лишени хората от адекватно здравеопазване и от болнични заведения, а да им предложим алтернативи. Там, където не може да има лечебни заведения, да им се предложи адекватна форма. Затова и ние в началото още на промените в Закона за лечебните заведения разширяваме обхвата на лечебните заведения, които могат да разкриват легла. Досега беше, че само в диагностично-консултативните центрове можеше да има до легла, сега даваме възможност и в медицинските центрове да го има това нещо, даваме възможност и при медико-денталните центрове да го има. Тоест, ние искаме да изнесем леката патология – тази, която в момента пълни болниците и заплащаме за нея твърде скъпо, в извънболничната помощ. Затова даваме тази възможност там. Ние знаем, че изнасяйки част от леглата в извънболничната помощ, те неминуемо ще трябва да бъдат редуцирани в болничната помощ. Що се отнася пак до препратката към болниците за долекуване – защо една болница за активно лечение не може да има отделение за долекуване. Ние категорично искаме да разграничим различните структури. Болницата за активно лечение да се занимава само с активно лечение – оборудването в една такава болница, персоналът персоналът имат своята специфика, своите особености. Те са различни от една болница за долекуване. Да, ако в Благоевград, да речем, няма отделение за долекуване, ще има пътеки за долекуване. Тогава вече ще има друго лечебно заведение, което ще види интереса си, ще се структурира и ще предложи тази услуга на пазара. Това е много просто и логично, така че аз не виждам никаква драма в максималния брой легла. Наистина, споделям вашите притеснения за това как ние точно ще определим леглата и как ще бъдат разпределени. Надявам се с методиката, която ще бъде изработена, имаме уверението на госпожа Борисова, че това ще стане в Здравна комисия, така че ние ще имаме достатъчно възможности да изчистим и този елемент, така че в началото на следващата година ние да имаме яснота кой ще работи в болничната помощ, как ще са разпределени леглата, какви средства ще получават. В никакъв случай ние не искаме да убиваме конкуренцията, още повече хората, които сме отдясно. Малко така смешно звучи, извинявам се за израза, че ние искаме да ограничим конкуренцията и да върнем социалистическото здравеопазване. То е приоритет на левите сили, не на нас. Благодаря ви.

Аз разбирам потребността от това да има минимален брой легла, които да гарантират достъпа, които да гарантират лечението, но не мога да разбера защо трябва да има максимален брой легла. Аз знам къде ви стяга чепикът, както се казва по народному. Искате финансовият ресурс, който се определя за сектор „Здравеопазване” да съответства на броя на леглата. Ама, не е вярно това нещо! Не е вярно, защото тази дейност може да бъде извършвана и на територията на десет легла, може да бъде извършвана и на територията на сто легла. Разберете го това нещо, че максималният брой няма никакво значение. Касата плаща единствено и само качествено извършена дейност, която отговаря на стандартите. Какво значение има максималния брой на леглата, не мога да разбера. И не знам защо го правите това. Нямам идея. Ако мислите, че като сложите максимален брой легла ще ограничите хоспитализациите, ще ограничите харченето на средства от Касата, лъжете се дълбоко! И ще ви кажа защо. Хоспитализацията може да я ограничите само по един начин и този начин е да определите алгоритъм за ход в болницата, каквито има в рамковия договор. Направете ги критериите, направете хода към болничното лечение достатъчно адекватен и ще решите въпроса. Защо трябва да слагате такива ограничения като максимален брой? Благодаря. Господин Георгиев – втора реплика. Госпожо Манолова – трета. Госпожо Манолова, господин Георгиев е преди Вас. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Цеков! Аз съм съгласен с Вашите изводи, че минималният брой легла детерминира екзистенц-минимума за болничното здравеопазване на населението. Максималният брой в един момент, макар и на емпиричен подход, детерминира наличния финансов ресурс, който може да се отдели за болничното лечение на населението, но не съм съгласен, че дори по някакъв начин да определите начина, по който ще се определя това кой какви максимални възможности да има в болничното здравеопазване, впоследствие ще решите този проблем в неговата динамика. Ако възникнат интереси и желание да се разкрият нови болнични заведения, тоест нови инвеститори, създавайки по-добри условия, нали трябва да се предвиди възможност за тяхното влизане в системата, а този механизъм, който вие предлагате, не го допуска? Този механизъм казва: да, ние познаваме картината и казваме на базата на някаква статистика – тук толкова, тук толкова и тук толкова. Отчитаме чрез договорите на Здравната каса наличните условия да се сключи договор, а именно, доколкото си спомням, те бяха минимум двама специалисти, апаратура и още нещо, но не отчитаме, когато в средата на годината възникне ново такова болнично заведение, как то ще се включи в системата. И още нещо, госпожо министър, според мен не се отчита. Не се отчита в този момент, когато се прави това разпределение по различните специализации как ще се вземе предвид, че медицинската статистика в България е изкривена в момента.

Господин Цеков, радвам се, че най-накрая все пак някой се нае да отговори на въпроса, който задавам, а той е: по какъв начин ще бъдат разпределяни тези максимален брой легла? Вашият отговор потвърди моите опасения. Даже самият Вие предполагате, имате предположения, имате лично мнение за това трябва ли или не трябва да бъдат разписани тези максимален брой легла по конкретни лечебни заведения. Ами, именно в това е моето притеснение, че се залага един критерий и се дават едни правомощия на министъра без всякакви обективни критерии и без изобщо визия за това дали ще се заковат тези максимален брой легла по лечебни заведения. А си давате сметка, че това има значение за съществуването и за функционирането на тези заведения. Освен това има едни определени срокове, в които трябва да се изготвят тези областни карти. И ако тепърва ще се прави методиката, тепърва ще минава през Здравна комисия, това е някакъв времеви рубеж за след няколко месеца. Все пак тук има срок до края на тази година да е окончателно готова Националната здравна карта, а тепърва вие ще си отговаряте на въпроса какво точно ще съдържа това разпределение и как ще се прави. Ами, това е несериозно! по-скоро бедата е, че субективният фактор ще взема кардиналните решения на кои лечебни заведения да дава право на живот и на кои – не. И не съм убедена, че министърът иска да се товари с тази отговорност, защото подозренията и обясненията за натиск, включително корупционен, при едно или друго решение, ще бъдат колосални. И това може да се изчисти единствено и само чрез въвеждането на обективни критерии, които да не допускат подобни тълкувания, отделно от това на какво ще бъде подложен всеки народен представител да обяснява какво се случва в неговата област и защо на тази болница – толкова, а на другата – толкова, ако, да кажем, и двете отговарят на стандартите.

позиция се споделя и от госпожа Борисова и не е това замисълът на така структурираните изменения в Закона за лечебните заведения. Що се отнася до това дали съм притеснен, че ще че ще отпаднат болници, които не трябва да отпадат. Аз не съм притеснен, защото след първоначалния прочит на болничната система в България се оказа, че

Благодаря, господин председател. Колеги, във връзка с предходното гласуване и подкрепените текстове в чл. 30 – предложенията на д-р Дариткова и на народните представители Мая Манолова и Евгений Желев, които подкрепихме, предлагам в чл. 31, ал. 2 да се направи следната редакция: Алинея 2 да звучи така: „Разпределението на потребностите по чл. 30, ал. 1 – който ние гласувахме – и на броя на леглата по ал. 1, т. 4 се определя съобразно броя на населението в областта по реда, определен в методиката, утвърдена от министъра на здравеопазването.”

Гласували 84 народни представители: за 80, против 2, въздържали се 2. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Параграф 17 – предложение от народните представители Даниела Дариткова и Десислава Атанасова: „Чл. 32. (1) Националната здравна карта се изработва от комисия, назначена от министъра на здравеопазването, който е председател на комисията, в съответствие с националните здравни приоритети. (2) Националната здравна карта съдържа: 1. утвърдени от министъра на здравеопазването областни здравни карти; 2. необходимия минимален брой центрове за трансфузионна хематология, хемодиализни центрове, лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ и домове за медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца; 3. брой лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса задължително сключва договори по смисъла и при условията на Закона за здравното осигуряване; 4. списък на лечебните заведения за болнична помощ, които не подлежат на приватизация.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Лъчезар Иванов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Лъчезар Иванов,

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 17, който става § 19: „§ 19. Член 32 се изменя така: „Чл. 32. (1) Националната здравна карта се изработва от национална комисия, назначена от министъра на здравеопазването, който е председател на комисията. (2) Националната здравна карта съдържа: 1. съдържанието на областните здравни карти по чл. 31, ал. 1 след съгласуването и утвърждаването им от министъра на здравеопазването; 2. необходимия брой центрове за спешна медицинска помощ, центрове за трансфузионна хематология, лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ, лечебни заведения за лечение на онкологични заболявания, с изключение на комплексните онкологични центрове, лечебни заведения за лечение на инфекциозни болести, включително особено опасни инфекциозни болести и домове за медико-социални грижи, в които се осъществяват 3. националните здравни приоритети; за осигуряване на достъпна медицинска помощ; 5. минималния и максималния брой легла за активно лечение (терапевтични, хирургични, педиатрични, акушеро-гинекологични и за интензивно лечение), и за долекуване и продължително лечение на лечебните заведения по т. 1 и 2;

Заповядайте, госпожо Манолова. Уважаеми колеги, едва ли има някой в тази зала, който да не си дава сметка за важността на този закон. Този закон шест месеца се обсъжда в Здравната комисия. Не мисля, че е сериозно да го приемаме тук, в тази ситуация, в 7,00 ч. вечерта. Аз разбирам вашето недоволство от това, че с колегата Адемов се изказваме по много текстове, но така или иначе трябва да се чуе и другото мнение. Не мога да ви обещая, че от тук до края на закона ние ще си мълчим, за да се случи всичко по-бързо.

Тук трябва да има 121 души. Няма да разигравам Събранието и да искам поименно със ставане, но в момента да се направи проверка на кворума с гласуване.

на гласуване направеното предложение.

Поискахте прекратяване на заседанието.

от правилника – проверка на кворума, която се извършва по следния начин: „Председателят във връзка с предстоящо гласуване може да извърши по своя инициатива или до два пъти общо в едно заседание по искане на парламентарна група проверка на кворума чрез поименно прочитане имената на народните представители или чрез преброяване на народните представители от секретарите на Народното събрание”. Процедурната възможност е дадена от името на парламентарна група и е коректно поне половината от тази парламентарна група да присъстват в пленарната зала. След като не виждам половината от вашата група, считам, че коректно беше подложено на гласуване предложението Ви за прекратяване на разискванията. То беше отхвърлено. Така че нека да не нагнетяваме обстановката и да продължим своята работа. Ще видим до къде ще стигнем. Действително времето напредна много. Имаме доста текстове, но нека не изнервяме обстановката. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС Подлагам на гласуване предложението на народните представители Даниела Давидкова и Десислава Атанасова, което комисията не подкрепя.

Подлагам на гласуване

предложение на народния представител Лъчезар Иванов – да се създаде § 18а. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има предложение на народния представител Лъчезар Иванов, направено по реда на чл. 73,

„се отчита съответствието с изискванията по чл. 19, ал. 2 и 3”. 2. Създава се ал. 4: „(4) Националната здравна карта по ал. 1 е задължителна за разпределението на лечебните заведения по чл. 29, ал. 1 и за финансирането на заплащаните от Националната здравноосигурителна каса медицински дейности, с изключение на лечебните заведения по чл. 8 ал. 1, създадени от лекари по дентална медицина по реда на този закон.”

и регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве относно спазването на медицинските стандарти и на здравните изисквания, удостоверени с документите и по реда на чл. 47, ал. 4. случаите, когато лечебното заведение ще извършва вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки, издаването на правилника по ал. 3 се извършва и след проверка от Изпълнителната агенция по трансплантация и издадено по реда на чл. 47, ал. 6 удостоверение.”

Уважаеми колеги, сега сме на § 23, а законопроектът съдържа 78 параграфа. Сметнете колко пленарно време е необходимо и има ли някакъв смисъл от това мърморене от микрофона, от което в крайна сметка не разбираме

проверка на кворума чрез преброяване, за да не губим допълнително време, като използваме първата хипотеза - чрез поименно прочитане имената на народните представители. Да използваме втората хипотеза – чрез преброяване на народните представители от секретарите на Народното събрание. ИСКРА

Съгласно графика за дежурството на парламентарните секретари за четвъртък, 22 юли 2010 г. дежурни са Пламен Нунев от Парламентарната група на ГЕРБ и Милена Христова от Парламентарната група на Коалиция за България. Тъй като в залата не присъстват секретарите, които по график са определени, за да извършат въпросното преброяване на народните представители, няма как да изпълним съответната хипотеза по чл. 42, ал. 3. Продължаваме. Госпожа Атанасова, имате думата.

постъпило предложение от народните представители Желев, Манолова и Стоилов – в § 21, чл. 40, ал. 6 след думата „стандарти” изразът „а при несъответствие дава предписания и определя срок за отстраняването им” се заличават. Комисията не подкрепя предложението.

1: а) в т. 1 думите „актуално удостоверение за търговска регистрация” се заменят с „данни за Единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър”; точка 7 се изменя така: „7. свидетелство за съдимост – за лицата, членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение;”; в) точки 8, 9 и 11 се отменят; г) точка 12 се изменя така: така: „12. документи за платена държавна такса по чл. 41, ал. 3 от този закон и по чл. 46 от Закона за здравето, а в случаите по ал. 5 – и документ за платена държавна такса по чл. 11, ал. 6 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.” 2. Алинея 2 се отменя. 3. Създават се нови ал. 3, 4 и 5: „(3) В деня на постъпване на заявлението за регистрация по ал. 1 и 7 регионалният център по здравеопазване изпраща по служебен път искане до съответната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве за извършване на проверка относно спазването на здравните изисквания от лечебното заведение. заведение. (4) В 14-дневен срок от постъпване на искането по ал. 3 регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве издава хигиенно заключение за обекта. В заключението се посочва дали обектът съответства на здравните изисквания, а при несъответствие се дават предписания и се определя срок за отстраняването им. (5) В случаите, когато лечебното заведение ще извършва вземане и присаждане на тъкани и клетки, регионалният център по здравеопазване в деня на постъпване на заявлението по ал. 1 изпраща по служебен ред искане до Изпълнителната агенция по трансплантация за извършване на проверка относно спазването на утвърдените медицински стандарти от лечебното заведение.” 4. Създава се ал. 6: „(6) В 14-дневен срок от постъпване на искането по ал. 5 Изпълнителната агенция по трансплантация издава удостоверение. В удостоверението се посочва дали лечебното заведение може да извършва вземане и присаждане на тъкани и клетки в съответствие с утвърдените медицински стандарти, а при несъответствие се дават предписания и се определя срок за отстраняването им.” 5. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и в нея:

медицина”; б) точка 3 се отменя. 6. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и се изменя така: „(8) При непълноти на представените документи по ал. 1 и 7, в 14-дневен срок, директорът на регионалния център по здравеопазване уведомява писмено лицето за това и определя срок за отстраняването им.” 7. Досегашната ал. 5 става ал. 9 и се изменя така: „(9) В 14-дневен срок от получаване на документите по ал. 4 и 6 или от отстраняване на непълнотите по ал. 8, директорът на регионалния център по здравеопазване издава удостоверение за регистрация на лечебното заведение или удостоверение за извършване на лечебната дейност ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Желев, Манолова и Стоилов, което комисията не подкрепя.

По § 22 има предложение от народния представител Лъчезар Иванов. Комисията подкрепя предложението. Има предложение на народния представител Цвета Георгиева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 22, който става § 27: „§ 27.

Няма. Гласуваме § 27 в редакция на комисията по доклада.

се изменя така: „(1) Директорът на регионалния център по здравеопазване прави мотивиран отказ за регистрация: 1. при непълноти на предоставените документи по чл. 40 и неотстраняването им в срока, определен по реда на чл. 40, ал. „2. когато лице, представляващо лечебното заведение, е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не е реабилитирано, или е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност; 3. когато регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве констатира неспазване на здравните изисквания, които не са отстранени в определения от нея срок; 4. когато Изпълнителната агенция по трансплантация констатира неспазване на утвърдените медицински стандарти, които не са отстранени в определения от нея срок.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

Уважаеми колеги, в тази ситуация се правят грешки, които могат да имат съвсем недобри последствия, включително и грешката, която току-що направи при четенето председателят на комисията при бъркането на две думи. Няма как да се следи в тази обстановка и в толкова часа. Сега искам да ви обърна внимание на това, че в целия се борави и с двата института – Регионални центрове за здравеопазване и Регионална инспекция за контрол на общественото здраве, като те имат взаимно допълващи се ангажименти и правомощия по този закон. в предишните дни беше анонсирано сливането на тези два института. В предишния текст, който гласувахме, се използва терминът „име” за името на лечебно заведение и за имената на лица, които представляват лечебните заведения – неща, които, ако работим в нормална обстановка, могат да бъдат огледани и евентуално да се вземат някакви адекватни решения по тях. по тях. Апелирам към това наистина да отложим гледането на този законопроект в някакъв друг нормален момент – или в извънредно заседание, или когато и да е. Това, което се случва в според мен, е ненормално. Ние с колегата Адемов, предвид и настроенията в залата, съвсем съзнателно вече се въздържаме да коментираме и да предлагаме и неща, които са резонни и могат да отстранят грешки, но разберете, че това не е в полза на законодателството. Госпожо Манолова, има представен доклад за второ гласуване от съответната комисия. Условие, за да разглеждаме този доклад в момента, е в комисията много внимателно да бъдат обсъждани всички текстове. Да, Вие сте права, че пленарната зала е тази, която може допълнително да изказва съображения. Ако имате конкретно предложение по редакцията на текст, направете го и ще го обсъдим. Не считам за коректно на всеки един текст да взимате думата за процедурна реплика и да предлагате едно и също, което няма воля в залата да се случи. Смятам, че в момента се злоупотребява с права, след като важността на обсъждания законопроект явно се демонстрира от вашата парламентарна група – няма да обявявам публично колко души присъстват. Мая Манолова.) Да, ще има ред в залата, ще има тишина в залата. Ако обичате, не ни пречете да си свършим работата. Нека да уважаваме министър Борисова. Тя е тук Тя е тук и като народни представители подобно поведение не ни прилича. Аз не разбрах имате ли конкретно предложение по редакцията на тези текстове?

същество няма предложение за редакционна бележка. Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение? Не. Подлагам на гласуване § 28 в редакцията по доклада на комисията.

1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Регистрацията на лечебно заведение се заличава: 1. когато районната колегия на съсловната организация е заличила от регистъра лекаря или лекаря по дентална медицина, учредил лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква

утвърдените медицински стандарти и здравни изисквания; 5. при неосъществяване на дейност повече от 6 месеца; 6. при настъпване на обстоятелствата по чл. 44, ал. 1, т. 2; 7. по искане на лечебното заведение; при прекратяване на юридическото лице, при смърт на регистрирания или поставянето му под запрещение.” 2. В ал. 2, т. 2 думите „стоматологичния факултет” се заменят с „медицинския факултет или факултета по дентална медицина”. 3. В ал. 4 думите „по ал. 1, т. 1, 2 и 5” се заменят

предложение от народния представител Лъчезар Иванов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 25, който става § 30: „§ 30. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думата „диспансерите” се заменя с „центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове”. 2. В ал. 3 след думите „лечебните заведения” се добавя „за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, както и условията и реда за откриване на структури по чл. 20, ал. Има ли желаещи да изкажат съображения по обсъжданите текстове? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Желев, Манолова и Стоилов, които комисията не подкрепя.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 26, който става § 31: „§ 31. Член 47 се изменя така: „Чл. 47. (1) Разрешение за осъществяване на дейност от лечебните заведения по чл. 46, ал. 1 се издава след представяне на заявление до министъра на здравеопазването, към което се прилагат: 1. данни за Единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен ал. 1 съответно и диплома, свидетелство или удостоверение за квалификация по здравен мениджмънт или диплома, или свидетелство за призната специалност по медицинска информатика

оборудване с източник на йонизиращо лъчение; 7. удостоверението за вписване в регистъра на Българския лекарски съюз, съответно на Българския зъболекарски съюз – за членовете на изпълнителните или контролните органи, които са лекари или лекари по дентална медицина; 8. документи за платена държавна такса по чл. 49, ал. 3 от този закон и по чл. 46 от Закона за здравето, а в случаите по ал. 6 – и документ за платена държавна такса по чл. 11, ал. 6 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. (2) Заявлението по ал. 1 се подава в регионалния център по здравеопазване. (3) В деня на постъпване на заявлението регионалният център по здравеопазване изпраща по служебен път искане до регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве за извършване на съвместна проверка относно спазването на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3, правилника по чл. 28а, ал. 3 и на утвърдените медицински стандарти. (4) 30-дневен срок от постъпване на искането по ал. 3 регионалният център по здравеопазване и регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве издават съответно удостоверение и хигиенно заключение за изпълнение на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3, правилника по чл. 28а, ал. 3 и на утвърдените медицински стандарти, а при несъответствие дават предписания и определят срок за отстраняването им. (5) В случаите, когато лечебното заведение ще извършва вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки, Министерството на здравеопазването в деня на постъпване на заявлението от регионалния център по здравеопазване изпраща по служебен път искане до Изпълнителната агенция по трансплантация за извършване на проверка относно спазването на утвърдените медицински стандарти в областта на трансплантацията от лечебното заведение. (6) В 30-дневен срок от постъпване на искането по ал. 5 Изпълнителната агенция по трансплантация издава удостоверение. В удостоверението се посочва дали лечебното заведение може да извършва вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки в съответствие с утвърдените медицински стандарти, а при несъответствия се дават предписания и се определя срок за отстраняването им. (7) В едноседмичен срок от изтичането на срока по ал. 4 и 6 регионалният център по здравеопазване изпраща на министъра на здравеопазването документите по ал. 1, 2, 4 и 6. (8) При непълноти на представените документи по ал. 1 министърът на здравеопазването

тече. (10) При необходимост длъжностни лица, определени от министъра на здравеопазването, могат да извършат проверка относно спазването на изискванията по ал. 3.” Гласуваме параграф 31 по предложение на комисията.

Уважаеми колеги, правя процедурно предложение на основание чл. 93, ал. 1 на утрешния ден – в петък, да няма парламентарен контрол. Съгласно ал. 1 Народното събрание изслушва въпросите, питанията и отговорите по тях последните три часа на заседанието всеки петък. Предлагам да гласуваме да няма парламентарен контрол, а да продължим с редовно пленарно заседание

утре пленарното заседание да бъде посветено на законодателна дейност, без парламентарен контрол. (Думата иска

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Безспорно споделям устрема на ГЕРБ да върви законодателството и в това отношение ви подкрепяме абсолютно. Предлагам да не отменяте парламентарния контрол. Има зададени въпроси, които дълго време са отлагани, не само от мен, не че аз утре имам един въпрос. Има въпроси, които наистина са изключително сериозни и важни, за които ми се струва, че не е добре да бъдат отлагани. Предложете заседание в понеделник, предложете заседание в неделя ... ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И това

Подлагам на прегласуване направеното процедурно предложение утре пленарното заседание да бъде посветено на законодателна дейност, тоест аргумент за противното, следва, че няма да има парламентарен контрол. Гласували